Milorad (HNS)** Nastavljamo sa: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 848. Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Izvješća ste primili. S nama je zamjenik ministra zaštite okoliša Hrvoje Dokoza. Izvolite uvodno zamjeniče ministra.

o kontroli opasnosti od velikih nesreća koji uključuju opasne tvari, te o izmjeni i kasnije stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/82. Naravno polazeći od navedene ocjene i stanja i potrebe za usklađenje s novom pravnom stečevinom odnosno omogućavanjem bolje neposredne provedbe uredbi EU pristupilo se izradi izmjena i dopuna Zakona o zaštiti okoliša, prije svega radi transpozicije navedene direktive. Izmjene ovog zakona, a vezano za prijenos navedene direktive u bitnom se odnose na uvođenjem novog postupka ishođenja suglasnosti na politiku sprečavanja velikih nesreća, te unapređenje načina na koji se upravlja informacijama i načina koja iste čine dostupnima, te uvođenje strožijih standarda za inspekciju zaštite okoliša kako bi se osigurala učinkovitija provedbe predmetnog zakona u području kontrole opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari. Nadalje, izradi izmjena i dopuna Zakona o zaštiti okoliša pristupilo se i radi potrebe dodatnog usklađivanja sa Direktivom 201/41 Europskog parlamenta i Vijeća o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš i Direktivom 2011/92 Europskog parlamenta i Vijeća od 13.prosinca 2011.godine o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš. Izmjenama ovog zakona pristupilo se zbog usklađivanja s Direktivom 201/42 Europskog parlamenta o procjeni učinaka pojedinih planova prema okolišu, a koji se u bitnom odnosi na uvođenje strateške procjene Strategija plana i programa na lokalnoj razini. Nadalje, uvodi se postupak ocjene o potrebi strateške procjene za manje izmjene i dopune strategija i planova i programa. Uvodi se minimalno trajanje javne rasprave za stratešku procjenu u postupcima donošenja prostornih planova u trajanju od 30 dana, sukladno odredbama Arhuške konvencije te naprijed navedene direktive. Dodatno se usklađuje prijenos direktive 2011/92 Europskog parlamenta i Vijeća o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš temeljem kojeg se poboljšava postupak procjene utjecaja na okoliš, tj. ponovno se propisuje da su mjere ili program praćenja stanja okoliša utvrđeni rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš obvezni sadržaj dozvola za provedbu zahvata koja se izdaju prema Zakonu o gradnji. Usklađuje se izričaj zakona sa izričajem Direktive 2011/92 o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš u smislu da se procjena utjecaja na okoliš definira kao postupak procjene zahvata kojim se procjenjuju mogući značajni utjecaji zahvata na okoliš u okviru njegove pripreme između ostalog na temelju njegove prirode, veličine ili lokacije. Dodatno se uređuju iznimke propisane Direktivom 2011/92 o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata vezano za procjenu utjecaja zahvata na okoliš u smislu da se definira obveza drugog oblika procjene utjecaja na okoliš da se o tome obavijesti javnost i da se o navedenom izuzeću obavijesti Europsku komisiju prije davanja odobrenja za provedbu zahvata. Također omogućeni su i dodatni uvjeti za neposrednu primjenu Uredbe 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25.studenog 2009.o znaku zaštite okoliša EU, te su sukladno iznesenom usklađene odredbe koje se odnose na inspekcijski nadzor i prekršaje. Uvode se iznimke od korištenja navedenog znaka, te se predmetni znak ne dodjeljuje za medicinske proizvode za ljudsku uporabu, medicinske proizvode u veterinarstvu, te za medicinsku opremu. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo jednu repliku, Đurđica Sumrak. Izvolite. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi zamjeniče ministra. Pred nama ova izmjena zakona ima 66 članaka, mi smo već i odavno čini mi se, a i sigurna sam u to trebali dobiti novi Zakon o zaštiti okoliša. Ove izmjene sa 66 članka ih je jako puno, a postoji potreba za novim zakonom. Ima tu dosta pitanja, ali mislim da će to kolega u ime kluba govoriti. Ono što mene zanima i da li mi možete odgovoriti, što ste poduzeli, što je ministarstvo i Vlada poduzela u sprečavanju jedne katastrofe koja traje, a to je smeće iz Albanije i Crne Gore koje dolazi uz obale Mljeta i Pelješca i to je jednako tako vezano i za procjene rizika, ali i što se radilo? A zašto to pitam? Upravo zbog onog prijašnjeg Zakona o ugljikovodicima gdje se nije radila procjena rizika. Ali mene sada zanima, što je Vlada u ovom evo po ovom pitanju smeća učinila jer mislim da se radi o jednoj blago rečeno ekološkoj katastrofi i zagađenju mora i na koji način Vlada postupa u takvim slučajevima? **Batinić, Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a Damir Mateljan. Izvolite. **Mateljan, Damir (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Do prije možda samo jednog desetljeća pod zaštitom okoliša u RH gotovo se isključivo podrazumijevalo zbrinjavanje komunalnog otpada, sanacije divljih odlagališta smeća i nagovaranje jedinice lokalne samouprave da preuzmu odgovornost za taj komunalni otpad. No srećom, danas smo svjesni da je zaštita okoliša puno više od toga. Zaštita okoliša je i upravljanje prirodnim resursima, to je važnost odnosno inzistiranje na održivom razvoju. To je ne samo zbrinjavanje otpada nego i gospodarenju, učinkovitom gospodarenju otpadom. To su klimatske promjene, odnosno utjecaj klimatskih promjena na okoliš, te upravljanje rizicima koje te klimatske promjene donose. I naravno to je važnost okolišnih politika na razvoj gospodarstva. Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša, prije svega hrvatsko se zakonodavstvo ovim prijedlogom zakona dodatno usklađuje sa direktivama Europske unije što je naša obaveza i što je naša obaveza i što je razlog i hitnosti postupka ovoga zakonskoga prijedloga. Ovim dodatnim usklađenjem donosi se niz poboljšanja pogotovo u dijelu koji se odnosi na uvođenje novog postupka ishođenja suglasnosti na politiku sprječavanja velikih nesreća, unapređenje načina upravljanja informacijama i njihove dostupnosti, uvođenje viših, strožih strožih načina inspekcijskog nadzora zaštite okoliša pogotovo u području kontrole opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari. Procjene učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš, to se prije svega odnosi na infrastrukturne projekte poput gradnje hidroelektrana, vjetroelektrana, postrojenja za preradu nafte, cesta i drugog te procjene učinka pojedinih planova i programa na okoliš. Pozitivna izmjena koju donosi ovaj prijedlog zakona odnosi se i na utjecaj javnosti odnosno zainteresiranih udruga civilnoga društva na okolišnu politiku. Tako se u članku 168. omogućuje da udruga civilnog društva ima pravo osporavati akte tijela javne vlasti za koje je ovim zakonom odnosno posebnim zakonom predviđena mogućnost podnošenja žalbe odnosno tužbe te izjaviti žalbu ministarstvu i to premda da nije prethodno sudjelovalo u svojstvu zainteresirane javnosti u postupku kojeg osporava. Nadalje pozitivna izmjena odnosi se i na obavezu donošenja statičke procjene utjecaja na okoliš koji se ovim zakonskim prijedlogom u članku 13 proširuje sa velikih gradova i nacionalnih parkova na sve jedinice lokalne samouprave. Klub SDP-a je zadovoljan amandmanima kojima je predlagatelj omogućio da se u dijelu kaznenih i prekršajnih odredbi kazni ukoliko se naravno ogriješi o odredbe ovoga zakona, ne samo pravna već i fizička osoba odnosno obrtnik. Nadalje jednako tako klub SDP-a pozdravlja amandman predlagatelja koji se odnosi na prepoznavanje odgovornosti jedinica lokalne samouprave, dakle općina, gradova i županija jer one imaju odgovornost osiguravanja financijskih sredstava za očuvanjem okoliša te imaju obavezu da u roku provjere vjerodostojnost i potpunost podataka od strane obveznika, registra onečišćenja okoliša. Dakle da rezimiram ta glavna četiri segmenta u kojima ovaj zakon donosi benefite a to je, dakle ovaj će zakon prije svega doprinijeti boljoj spremnosti operatera u sprječavanju velikih nesreća u postrojenjima u kojima se nalaze opasne tvari. Dakle unaprijedit će se sustav inspekcijskog nadzora na način da se uvode stroži standardi za zaštitu okoliša i to prije svega za postrojenja u kojima se nalaze opasne stvari primjerice farmaceutska ili kemijska postrojenja, poboljšati će se postojeće uređenje postupaka procjene utjecaja na okoliš, tako se uvodi minimalno trajanje javne rasprave za stratešku procjenu u postupcima donošenja prostornih planova u trajanju od 30 dana, do sada je to bilo 15 dana. Za određene javne i privatne projekte propisuje se da su mjere i program praćenja stanja okoliša utvrđeni rješenjima prihvatljivosti zahvata za okoliš obvezni sadržaj za dozvolu za provedbu zahvata koji se izdaju prema Zakonu o gradnji. Da je ovaj zakon dobar, da je ovaj zakon bitan iskorak u unapređenju sustava zaštite okoliša dokaz je i taj što u javnoj raspravi i u raspravi na odborima nije bilo prijepora odnosno nije bilo i suviše primjedbi te je manje-više dakle ovaj zakon prihvaćen, prihvaćen, odnosno uz gotovo jednoglasno odobravanje svih onih koji su sudjelovali u javnoj raspravi. A samim time to je i dokaz da ekološke udruge, odnosno udruge civilnoga društva nisu nikakva zločesta djeca koja svojim nerealnim prijedlozima zapravo sprječavaju donošenje ovakvih zakona nego naime da su upravo ekološke udruge civilnoga društva prije svega partner javnom sektoru u donošenju što kvalitetnijih zakonskih rješenja. Klub SDP-a podržati će ovaj zakon. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, Branko Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedničke, poštovani gospodine zamjeniče ministra sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Predloženi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša donosi značajne novine u dijelu sprječavanja velikih nesreća koje bi mogle proizaći iz određenih industrijskih djelatnosti te ograničavanja njihovih posljedica za zdravlje i okoliš. Naime, radi se o transponiranju odredbi odredbi Direktive o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari čime se dodatno poboljšavaju odredbe važećeg zakona u dijelu kojim je regulirana problematika sprječavanja velikih nesreća. U tom smislu i ono što je gospodin zamjenik govorio a to je definiranje odredaba koje se odnose na obveze operatera u dijelu koji se odnosi na …/Govornik se ne razumije./… kod sprječavanja velikih nesreća te potrebu izrade izvješća o sigurnosti. Jasno da će to svakako doprinijeti većoj sigurnosti funkcioniranja i rada samih industrijskih postrojenja i pooštriti odgovornost u dijelu koji se odnosi na neprovođenje odredbi koje su zakonom predviđene. ocjenjujemo da je trebalo u zakonu drugačije riješiti, to je u svakom slučaju obveza Vlade Republike Hrvatske da definira rok u kojem će donijeti uredbu koja će onda propisati postupanje operatera u dijelu koji se odnosi na pripremu dokumenata koje sam maloprije spomenuo a koji se odnose na sprječavanje velikih nesreća. Ono što nije u uvodu rečeno a držim da je vrlo važno to je činjenica da praktično ovim izmjenama i dopunama zakona i jutrošnjim Zakonom o sigurnosti pri odobalnom istraživanju ugljikovodika mi napravili smo u Republici Hrvatskoj jedan novi model u kojemu će vlasti Republike Hrvatske postupati kada je u pitanju eventualno onečišćenje mora prilikom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu. Naime, mi ovim izmjenama zakona praktično oslobađamo na određeni način odgovornosti Ministarstvo zaštite okoliša u provedbi plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora kada se radi o eventualnom onečišćenju mora koje dolazi sa istraživačkih odnosno eksploatacijskih platformi. Na koji način? Pa na način što smo jutros formirali, predložili formiranje a vjerojatno će vladajuća većina i usvojiti Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju ugljikovodika kojim će praćenje i nadzor takvog istraživanja i eksploatacije preuzeti jedna nova koordinacija i na taj način praktično ta koordinacija preuzima odgovornost za nadziranje eksploatacije i istraživanja ugljikovodika u Jadranu. Međutim, plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja i dalje je osnovno reguliran ovim zakonom i to smo upozorili jutros, to upozoravam i sada, da nije dobro da jedan tako važan dokument kao što je Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora se definira sa dva zakona i to temeljno i izvorno ovim zakonom, a kojega predlaže ministarstvo Vladi Republike Hrvatske i još određena dorada tog plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora koja je definirana onim zakonom kojeg smo jutros raspravili, odnosi se na Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju kojega pak predlaže ministarstvo, ali sada uz suglasnost same koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju ugljikovodika. To nije dobro ili je to trebalo riješiti sve u onom zakonu kojim je formirana ta koordinacija ili je trebalo što mi mislimo da je puno bolje, kompletnu regulativu praćenja i sigurnosti i nadzora eksploatacije i istraživanja definirati matičnim Zakonom o zaštiti okoliša gdje je i formiran i gdje je planirano donošenje tog plana, gdje je osnovan stožer, gdje postoje stožeri po županijama i to bi bilo kudikamo bolje rješenje. Ovako na ovaj način Zakonom o zaštiti okoliša propisujemo određene mjere koje se odnose na industrijska postrojenja koja raspolažu opasnim tvarima. Propisujemo mjere za sve industrijske djelatnosti u Hrvatskoj, osim za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika koja je regulativa podijeljena između dva zakona i to mi u klubu HDZ-a ocjenjujemo lošim odnosno nedobrim rješenjem. Podržavamo činjenicu da je ovim izmjenama i dopunama zakona uvedena obveza izrade strateške procjene prilikom izmjene strategije planova i programa svih jedinica lokalne samouprave, a ne samo kao što je sada bio slučaj županija i velikih gradova već i svih jedinica lokalne samouprave i to je dobro, no međutim kad Vlada i ministarstvo predlažu jednu takvu izmjenu onda je šteta da nisu do kraja u toj izmjeni sustavni pa ostavljaju i dalje dvojbe. Naime, u članku 64. govori se da ne postoji obveza izrade strateške procjene kada se to odnosi na male površine. Što to znači mala površina? Mala površina za Grad Zagreb je možda 50 hektara, a za pojedinu jedinicu lokalne samouprave je to trećina ili polovica njene površine. Prema tome, bilo bi dobro gospodine zamjeniče da Vlada i ministarstvo do glasovanja o samome zakonu objasne što to znači mala površina u pojedinoj jedinici lokalne samouprave i što to znači mala izmjena za koje onda ne treba donositi posebnu, izrađivati strateške procjene utjecaja na okoliš i njene provedbe. Još jedna nedorečenost zakona na što je upozorio čini mi se i Odbor za zakonodavstvo, a to je da mi ovim zakonom praktično formalno ali ne de iure, dakle de facto da, a de iure ne, ukidamo Državni zavod za zaštitu prirode. Mi ovim zakonom Agenciju za zaštitu okoliša preimenujemo u Državnu agenciju za zaštitu okoliša i prirode i praktično preuzimamo poslove Državnog zavoda za zaštitu prirode i to na tragu odluke Vlade od 15. travnja ove godine kada je Vlada donijela odluku o smanjivanju broja zavoda, instituta, agencija u Republici Hrvatskoj i zavoda i među njima je u toj odluci Vlade rečeno da će se da će se zavod za zaštitu prirode priključiti i pridodati Državnoj agenciji za zaštitu okoliša i prirode. Sada mi ovim izmjenama zakona osnivamo tu državnu agenciju, ali nije mi jasno da li to automatski znači da prestaje funkcionirati Državni zavod za zaštitu prirode, a ako je onda je trebalo ovim zakonom staviti van snage određene odredbe i članke iz Zavoda za zaštitu prirode ili paralelno sa ovim zakonom raspraviti u Saboru i Zakon o zaštiti prirode kojim bi zakonom onda ukinuli, dokinuli, izmijenili organizaciju zavoda za zaštitu prirode. To mi se čini da je greška ovog zakona. Tu je intervenirao Odbor za zakonodavstvo. Nisam siguran, nisam pravnik, nisam siguran da je do kraja to sada riješeno, ali u svakom slučaju čini mi se da sada imamo i Državnu agenciju za zaštitu okoliša i prirode i Državni zavod za zaštitu prirode pa bi to bilo dobro da se u međuvremenu i to riješi ili da gospodine zamjeniče vi mi to odgovorite ako nisam u pravu. Nadalje, u pravu. Nadalje, klub HDZ-a će predložiti i amandman na izmjene ovog zakona i to na članak 51. odnosno na izvorni članak 225. zakona u kojemu se utvrđuju uvjeti za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora zaštite okoliša. Naime, izmjenama i dopunama zakona je predviđeno da se pored sveučilišnih ili diplomskih sveučilišnih studija koji su pobrojani člankom 225. i još dodadu i elektrotehnički i ekonomski, odnosno elektrotehnički smjer. A mi predlažemo da se još doda i geoinženjerski ili smjer inženjerstvo okoliša. na zagrebačkom Geo-tehničkom fakultetu provodi se studijski programi geoinženjerestva i inženjerstva okoliša i bilo bi dobro da osposobljeni stručnjaci na tom fakultetu koji apsolutno imaju kvalifikacije i znanja da mogu obavljati poslove inspekcijskog nadzora zaštite okoliša budu i oni pobrojani u članku 225. Zakona o zaštiti okoliša i da mogu te poslove obavljati tim više što su za to svakako kompetentni i za to dobivaju potrebna znanja na svom Geo-tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. I još jedna stvar koja mi je, je uvijek potrebno reći. S obzirom da mijenjamo Zakon o zaštiti okoliša, iz tog Zakona o zaštiti okoliša proizlaze dva važna dokumenta, a to je Strategija održivog razvoja Republike Hrvatske i Strategija upravljanja morskim, odnosno obalnim područjima. Gospodine zamjeniče, rokovi za obje strategije su pri kraju, čini mi se još dvadesetak dana, a koliko ja znam nećemo je ugledati tako brzo u Hrvatskome saboru, svakako ne u mandatu ove Vlade niti jednu, niti drugu strategiju. Ako je tome tako onda bi bilo korektno da Vlada ovim izmjenama zakona propiše nove rokove i to realne rokove u kojima će se strategije jedna i druga donijeti ako Vlada nije uspjela nego se određene druge aktivnosti provodi, a one koje proizlaze iz Zakona o zaštiti okoliša nije realizirala a znamo i već danas da neće biti niti jedna, niti druga strategija donesena do 19. srpnja kada su Zakonom o zaštiti okoliša te strategije trebale biti donesene, onda budimo do kraja i korektni i izmijenimo ovom prigodom i te članke kojima se propisuju rokovi za dvije strategije koji trebaju ugledati svjetlo dana za dvadesetak dana. Tim više gospodine zamjeniče ministra što su po nama u klubu Hrvatske demokratske zajednice te dvije strategije i Strategija održivog razvoja RH i Strategija upravljanja morskim okolišem bile prethodna pitanja za realizaciju projekta. O tome već danas cijeli dan govorimo projekta istraživanja i eksploataciji ugljikovodika u Jadranu. Ja sam uvjeren da bi raspravom i donošenjem od strane Hrvatskog sabora i jedne i druge strategije itekako učinili transparentnim postupak javnog nadmetanja, istraživanja i eksploatacije ugljikovodika jer bi se očitovali kroz Strategiju održivog razvitka, o značaju turizma, o značaju marikulture, o značaju ribarstva u RH, a sve te tri djelatnosti itekako su u uskoj vezi sa možebitnim istraživanjem i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu. Prema tome, Strategija održivog razvoja bila bi se u svakom slučaju očitovala o o potrebi izrade studije ekonomske opravdanosti, odnosno fisibility studije o svim onim benefitima ili rizicima koje nam donosi istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, a da ne kažem da bi Strategija upravljanja morskim područjem itekako definirala postupanje i bila osnov za Zakon o zaštiti okoliša kada govorimo o očuvanju bioraznovrsnosti Jadranskog mora i s druge strane za Zakon o sigurnosti predobalnom istraživanju jer bi se taj zakon u potpunosti oslonio na tu strategiju koja bi potpisala sve one resurse koje u RH imamo kada je u pitanju zaštita Jadrana. A mislim da ih imamo jako puno, a da onaj zakon o kojemu smo već govorili jutros, Zakon o odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika te resurse ne prepoznaje već ide u formiranje najnovije koordinacije koja po meni nema baš veliku utemeljenost u dosadašnjem ustroju Hrvatske državne uprave i državnih tijela u RH. Dakle, ukoliko ministarstvo doista prihvati ovih nekoliko natuknica koje sam dao i kad je u pitanju amandman na obavljanje inspektorskih poslova u domeni zaštite okoliša, kada je u pitanju rokovi koji se odnose na izradu strategije kako održivog razvoja RH, tako i Strategiju upravljanja morskim područjem onda klub Hrvatske demokratske zajednice bi takav zakon mogao podržati. Ovako držim da zatvaramo oči pred činjenicom da je danas 30. lipnja, da nam je još 19 dana do isteka roka, da je još 2 tjedna zasjedanja Hrvatskog sabora, da mi mijenjamo zakon i da u zakonu ostavimo rokove koje smo sada svjesni da ćemo ih prijeći i da ih nećemo održati, pa bi u tom smislu bilo dobro da se ovakve natuknice, prijedlozi podrže, a pogotovo prijedlog koji se odnosi na državnu Hrvatsku agenciju za zaštitu okoliša i prirode kojom bi se nedvojbeno utvrdio status Državnog zavoda za zaštitu prirode. Hvala. Hvala i vama. Imamo dvije replike. Stjepan Milinković, izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Bačić, hajde ako smo suglasni da je nužno sprječavati eventualne ne daj Bože ekološke katastrofe i način postupanja u takvim prilikama i sa ciljem očuvanja okoliša naravno koji je u širim europskim okvirima u Lijepoj našoj i dosta dobro sačuvan. I sigurno vezano na današnju raspravu vi ste spominjali eksploataciju ugljikovodika u Jadranu, ali ja bih isto imam prilog toj da mi u kontinentalnom dijelu imamo isto nešto reći po pitanju eksploatacije ugljikovodika jer dolazim baš iz područja gdje se najviše eksploatira u kontinentalnom dijelu i mi uporno upozoravamo na sve štetnosti koje od onoga što mi sami znamo svojim osjetilima već i od onih pokvarenih jaja sumpor vodika, da ne kažem žive uporno upozoravamo. Ali uvijek su studije koje se rade tamo i koje se prezentiraju uvijek su one super, super, a da ne govorimo o onim bušotinama u kojima se odlaže Bog zna što. I ona Molve 6 o kojoj je bilo i zastupničko pitanje nije bio baš jasan odgovor. E gle sad i u tim okolnostima sad dolazi i ovaj članak, članak, to me posebno malo zapelo mi je ovaj članak izmjena amandman Vlade gdje kaže odgovornost jedinica lokalne samouprave za obvezu registra onečišćenja itd. Ja sam to protumačio evo sad još jedne obveze, još jednog nameta. A kad se tiče one naknade za eksploataciju ugljikovodika ugljikovodika vidite mi smo svi tamo koji ove participiramo štetne mi smo izgubili 30% negdje prihoda. A Vlada je negdje 156 u državnu blagajnu zmogla. Znači, vidite kako se brine, treba, sigurno će ovo i financijsko biti opterećenje za ove jedinice lokalne samouprave gdje se ovo događa. Evo, hvala lijepo.

Vlada RH na prijedlog zakona je sama dala nove amandmane u kojima se propisuje obveza jedinica lokalne samouprave, odnosno ne propisuje nego utvrđuju kaznene odredbe za jedinice lokalne samouprave koje ne poštuju taj protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćivanja i ne doprinose kvalitetnoj uspostavi registra onečišćenja okoliša. Ja držim da je to obveza koju treba napraviti od strane jedinice lokalne samouprave. Da li je zbog toga potrebno propisati kaznu ili ne to nisam siguran, tim više što postoje inspektori zaštite okoliša, postoje sve one odredbe zakona koje omogućuju da ministarstvo odnosno nadležna inspekcija to radi i bez da on tako promptno dostavlja jedinicama lokalne samouprave. Iako treba reći i to jedinici lokalne samouprave itekako je u interesu da točno utvrdi onečišćivača u kojoj mjeri on zagađuje okoliš, zagađuje zrak. S te strane svakako da bi trebali podržati tu namjeru da se pooštri odgovornost kad je u pitanju izrada registra. A o samoj kazni nisam siguran da je nužna, tim više što već sada jedinice lokalne samouprave iz Zakona o gospodarenju otpadom, a i Zakonom o zaštiti okoliša imaju ogromne obveze koje ionako ne izvršavaju, a velikim dijelom ne samo iz razloga neimanja sredstava nego dovršetka planova na višim razinama kažu …/Govornik se ne razumije./… Hvala. Mirela Holy, replika. Izvolite. **Holy, Mirela (ORaH)** Poštovani kolega, da, i ja sam primijetila da je u ovom zakonu prisutan jedan šlamperaj vezan uz Agenciju za zaštitu okoliša odnosno da se na početku ovog zakona govori o Hrvatskoj agenciji za zaštitu okoliša i prirode dok se u kasnijim člancima dalje govori o Agenciji za zaštitu okoliša. Dakle, ne anticipira se u potpunosti očigledno namjera ministarstva odnosno Vlade RH da spoji Državni zavod za zaštitu prirode i Agenciju za zaštitu okoliša u jedno tijelo, odnosno u agenciju za zaštitu okoliša. A da bi se takvo nešto omogućilo nije dovoljno samo napraviti određene izmjene i to ne pogotovo na ovakav šeprtljav način u samom Zakonu o zaštiti okoliša nego je potrebno naravno napraviti izmjene u zakonu o Agenciji za zaštitu okoliša kao i u Zakonu o Državnom zavodu za zaštitu prirode kao i u Zakonu o zaštiti prirode kojeg ste vi na kraju krajeva sami spomenuli. Da ne govorimo kasnije o podzakonskim propisima koji se vezuju uz ovo pitanje. Stoga sugeriram Vladi RH da svojim amandmanima riješi ovu nedoumicu, s obzirom da se niti termin dosljedno ne primjenjuje u cijelom zakonu, evo ga ja ću konkretno spomenuti. Mislim da se radi o članku 30., samo malo. Uglavnom u svojoj raspravi ću spomenuti o kojoj se točno odredbi ovog zakona radi gdje se vidi da je prisutna ustvari nedosljednost u samome zakonu, to je članak 35. Hvala. Odgovor kolegice König. Izvolite. upozorio sam ministarstvo da bi bilo dobro da do rasprave se definira amandman kojim će se pokriti ove izmjene unutar Zakona o zaštiti okoliša, ali da po meni to nedvojbeno upućuje na izmjene i drugih zakona prvenstveno Zakona o zaštiti prirode kojim su definirane obveze i djelatnosti Državnog zavoda. Nije mi, nisam siguran da će moći na ovaj način funkcionirati niti agencija niti zavod. A da ne govorim da je Vlada već 15. travnja donijela odluku o pripajanju zavoda agenciji pa evo pozivam ministarstvo da ne žuri sa izglasavanjem zakona nego da odloži glasanje o zakonu i da se dotada naprave amandmani kojim će se jedno i drugo riješiti i ići sa onda izmjenom Zakona o zaštiti prirode po hitnom postupku jer je to jedini način da ta agencija normalno profunkcionira i da bude u pravnom smislu sve zadovoljeno. Točno u pravu ste i primijetili ste da je nakana da se izmijeni agencija ali da se u tekstu zakona to još uvijek nije prepoznalo nego se i dalje raspolaže i navode Agencija za zaštitu okoliša. Hvala. Hvala. U ime Kluba zastupnika HNS-a Sonja König, izvolite. **König, Sonja (HNS)** Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče našeg Sabora, poštovani zamjeniče ministra sa suradnicom, kolege i kolegice. Evo predloženi zakon kao što smo već i čuli u uvodu poštovanog zamjenika ministra zapravo izmjenama usklađujemo ga dodatno sa stečevinom EU. Više Više od 10 direktiva Europskog parlamenta i vijeća sadrži ovaj zakon, više od 10 direktiva ugrađene su u prijedlog Zakona o zaštiti okoliša. Jedno od značajnijih promjena koje se zakonom i amandmanom Vlade predlaže odnose se kao što su već spomenuli i moji prethodnici na politiku sprječavanja velikih nesreća, na ulogu nevladinih organizacija i na određene nove obveze jedinica lokalne i područne, odnosno regionalnih samouprava. Što se tiče velikih nesreća odnosno njihovih sprječavanja zakon predviđa određene dužnosti i obaveze operatera tj. pravnih i fizičkih osoba koje nadziru ili obavljaju gospodarske djelatnosti vezane za izgaranje i spaljivanje otpada. Operater je naime dužan utvrditi moguću prisutnost odnosno prisutnost opasnih stvari i sastaviti dokument u pisanom obliku kojim će utvrditi svoju politiku sprječavanja velikih nesreća te osigurati primjerenu provedbu te politike. Politika sprječavanja velikih nesreća koju donosi operater mora biti kako predviđa predloženi zakon sastavljena tako da jamči visok stupanj zaštite čovjeka i okoliša odgovarajućim sredstvima i sustavima upravljanja. I po prijedlogu ovog zakona ta politika mora dobiti i dužna je, zapravo dužan je operater ishoditi suglasnost ministarstva. To nam se čini u klubu HNS-a kao jedan dobar prijedlog, kao jedno dobro rješenje jer unaprijed priprema operatera odnosno doprinosi boljoj spremnosti operatera u sprječavanju nesreća te manjoj naravno ugrozi ljudskog zdravlja. Što se tiče nevladinih organizacija predloženim zakonom njihova uloga se značajno povećava, odnosno uvodi se jedna novina tj. odredba prema kojoj udruge imaju pravo podnositi pravne lijekove i u postupcima u kojima nisu sudjelovale u svojstvu zainteresirane javnosti. Takvu odredbu su pozdravile i naravno nevladine organizacije kojih u okolišnim pitanjima ima zaista mnogo i čiji broj iz godine u godinu raste iako ćemo zapravo njihov pravi broj znati na kraju godine kada ćemo vidjeti prve rezultate novog Zakona o udrugama. No, prema podacima Ministarstva uprave u 2012.godini u registru udruga u RH bile su registrirane ukupno 853 nevladine ekološke udruge od čega 472 udruge za zaštitu prirode i 381 udruga za ostale ekološke djelatnosti. Sve one od sada odnosno od stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša mogu iako nisu primjerice sudjelovale u određenim postupcima u svojstvu zainteresirane javnosti podnositi pravne lijekove. A to je što se tiče svojevrsnog utjecaja, nadzora i zapravo sudjelovanja nevladinog sektora i civilnog odnosno civilnog sektora veliki korak po nama naprijed i mi to u klubu HNS-a svakako pozdravljamo. Pozdravljamo i predviđeno obavezu odnosno sankcioniranje jedinica lokalnih i područnih odnosno regionalnih samouprava ukoliko ne izvrše provjeru potpunosti, dosljednosti i vjerodostojnosti podataka dostavljenih od strane obveznika u registar onečišćenja okoliša. podsjećam skup podataka o izvorima, količini, načinu i mjestu ispuštanja i odlaganja onečišćujućih stvari i otpada u okoliš. Novim, odnosno ovim prijedlogom zakona predviđaju se novčane kazne i za jedinice lokalne i regionalne samouprave ali i za odgovorne osobe u tim jedinicama a koje ne izvrše provjeru podataka i ne poštuju propisani rok dostave podataka u registar onečišćenja okoliša. Jedinice lokalnih i područnih odnosno regionalnih samouprava moraju se po našem mišljenju više uključiti, imati veću odgovornost ali i utjecaj na sva pitanja vezana uz zaštitu okoliša. Jasno je i da ministarstvo treba računati na lokalnu samouprave, komunicirati s njima, uvažavati prijedloge inicijative ali i jedinice lokalne i područne odnosno regionalne samouprave trebaju svoju ulogu po našem mišljenju ozbiljnije shvatiti jer se to u posljednjim godinama često baš i nije dešavalo. Katastrofalna je činjenica i zabrinjavajuća informacija da u RH osim Šibensko-kninske niti jedna druga županija nema važeći program zaštite okoliša. Taj program su naime temeljem Zakona o zaštiti okoliša svake četiri godine dužne donijeti i županije i veliki gradovi, no oni to uporno propuštaju učiniti na čelu sa Gradom Zagrebom koji je posljednji program zaštite okoliša usvojio davne 1999.godine. Dakle, Grad Zagreb ali i ostali gradovi i županije podhitno trebaju donijeti program zaštite okoliša. Isto se odnosio i na planove gospodarenja otpadom. Od 22 velika grada njih 17 je donijelo plan gospodarenja otpadom. Od ukupnog broja općina njih 185 donijelo je to planove što je manje od 50%. Pored toga izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom donijelo je 46 gradova te samo 81 općina u našoj zemlji. Dakle, naše jedinice lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave unatoč jasnim odredbama zakona, unatoč inspekcijskom nadzoru i potencijalnim novčanim kaznama izbjegavaju donijeti dokumente koji se odnose na zaštitu okoliša. Možda bi pomoglo u rješenju tog ignoriranja zakona uvođenje slične odredbe kakve se predlaže amandmanom Vlade u pogledu registra onečišćenja okoliša. Njime se naime predviđa već spomenuto novčano kažnjavanje i odgovornih osoba za određene propuste, nepoštivanje rokova ili ne provođenje odredbi zakona. Poštovani zamjeniče ministra, molim vas da razmilite o tom prijedlogu odnosno o potencijalnom rješenju. No samo donošenje dokumenta naravno kao što znamo nije dovoljno. Uspješnost provođenja integracije, zaštite okoliša u sektorske politike leži na provedbi konkretnih mjera i aktivnosti kao i u nadzoru njihove provedbe. Činjenica je da je okoliš temeljni resurs svih sektora i da je jedino njegovim očuvanjem i zaštitom moguće osigurati dugoročni održivi razvoj za koji se i naša Hrvatska opredijelila. U tom cilju i svatko od nas svi mi svojim postupcima utječemo svakodnevno na očuvanje prirode. Prilika je zato da se i sada osvrnemo oko sebe i da razmislimo što smo i mi danas kao pojedinci učinili i napravili da pomognemo očuvati okoliš okoliš ili još bolje što ćemo učiniti. Hvala vam lijepa. Klub HNS-a će podržati predloženi Zakon o zaštiti okoliša. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo jednu repliku, Stjepan Milinković. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice König slažem se s vama da treba uložiti dodatne napore, velike napore u zaštiti okoliša, to je nesporno. puno ste govorili o jedinicama lokalne samouprave kolika je njihova uloga i koliko treba biti njihov utjecaj pa ste govorili o onom dijelu o sankcioniranju o čemu je govorio kolega Bačić i vrlo jasno je objasnio. Ali ste rekli jednu meni vrlo interesantnu tezu da jedinice moraju imati veći utjecaj i moraju biti doživljena na svim tim razinama kao jedan ravnopravni partner i vjerujte da jedinice lokalne samouprave. Ja dolazim iz takvog područja gdje uistinu se događaju svakakve stvari glede utjecaja štetnih utjecaja na okoliš i u tom dijelu se ulažu veliki napori. Ali sigurno da nisu na svim razinama jedinice doživljene i shvaćene kako treba. i u tom smislu glede eksploatacije ugljikovodika želim vrlo jasno na ovom mjestu reći da se jedinice lokalne samouprave uopće ne doživljavaju kako treba. uvijek su studije te da se razumijemo mi to pratimo, kontroliramo one su uvijek dobre, savršene, a epidemiološki podaci govore da je pobol od malignih i drugih bolesti posve ide u drugom smjeru. Ali gledajte kada su i ona sredstva od naknade za eksploataciju ugljikovodika onda mi smo posljednjom uredbom oštećeni za 30%, a državni proračun je dobio 150%. Pa i to je način gdje se treba isto tako doživjeti te jedinice lokalne samouprave da one mogu ulagati u kvalitetu življenja na svom području, očuvanju okoliša, zdravijem životu djece i svih ostalih i mislim da je i to jedan pristup koji treba prihvatiti ako smo ravnopravni. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Hvala vam lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovani kolega MIlinković, naravno da moraju imati veći utjecaj jedinice lokalne, regionalne odnosno područne samouprave, ali taj utjecaj moraju na neki način i zaslužiti. Ako ne poštuju zakon i svoje obaveze onda sigurno da nisu shvaćene ozbiljno. Zato pozivam još jedanput sve pa i vjerujem i vašu općinu da izradi program zaštite okoliša što prije. Hvala vam Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Na samom početku svog izlaganja želim reći da ću podržati donošenje ovog zakona, zato što smatram da se radi o kvalitetnom dokumentu kojeg bi trebalo djelomično malo ipak korigirati. O nekim stvarima sam već govorila, a postoji ta neusklađenost u odredbama zakona vezano uz Agenciju za zaštitu okoliša odnosno Hrvatsku agenciju za zaštitu okoliša i prirodu, tako da smatram da biste trebali ipak jednu kompleksniju napraviti analizu i na kraju krajeva i one zakone koji se odnose direktno i na agenciju i na Državni zavod za zaštitu prirode i Državni zavod zaštitu prirode korigirati u tom dijelu. Ja ću krenuti od početka samog zakona. Naime, činjenica jest da se ovaj zakon usklađuje sa protokolom Barcelonske konvencije u integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja i naravno da je ono što je hrvatska obaveza jest donošenje strategije upravljanja Jadranom odnosno da kažem punim nazivom, Strategija upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem. Naravno da je upravo ta strategija trebala biti podloga za uopće donošenje odluke o tome da li će se krenuti u proces istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu. Nažalost, vidjeli smo da se nije slijedila nekakva logična i uobičajena procedura nego da je bilo sve izokrenuto naopačke, pa bih vas molila da se u završnoj riječi poštovani zamjeniče ministra, obratite zastupnicima i da ih informirate kada će Strategija upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem biti dostavljena dostavljena u Hrvatski sabor i kada ćemo imati prilike raspravljati o njoj. Dakle, kada govorimo o člancima od 3 do 5 ovim člancima se ukida Državni zavod za zaštitu prirode odnosno Državni zavod za zaštitu prirode se spaja sa Agencijom za zaštitu okoliša u novo tijelo koje se prema ovom zakonu zove Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. Tu bih htjela napomenuti da smatram da to nije baš najmudrije rješenje. Naime, mislim da bi bilo daleko adekvatnije da se Vlada RH držala onoga što je bilo zacrtano u Planu 21 i da se umjesto spajanja Državnog zavoda za zaštitu prirode išlo na formiranje Nacionalne parkovne agencije. Podsjećam na planove koji su bili tada prisutni odnosno koje smo na kraju krajeva i inkorporirali u Zakon o zaštiti prirode koji nikada nije ugledao svjetlo dana odnosno nije ušao u Vladinu proceduru. Nacionalnom parkovnom agencijom je ustvari trebalo biti stvoreno jedno tijelo koje bi obuhvaćalo 19 javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima prirode, to su nacionalni parkovi i parkovi prirode zajedno sa Državnim zavodom za zaštitu prirode. Nacionalna parkovna agencija, ja ću podsjetiti je trebala ustrojiti jedinstveni sustav upravljanja tim zaštićenim područjima a njezinim osnivanjem željelo se unaprijediti stanje u sustavu upravljanja nacionalnim parkovima i parkovima prirode u Republici Hrvatskoj koje nažalost nije dobro niti danas, na šta je na kraju krajeva ukazalo i izvješće državne revizije koje je napravljano u okviru naših nacionalnih parkova i u tom izvješću se moglo pročitati, iščitati da je ono što je bilo planirano na samom početku rada ove Vlade bilo u potpunosti ne samo opravdano iz pozicije zaštite prirode nego je bilo izrazito opravdano kada govorimo o ekonomskim aspektima upravljanja zaštićenim područjima. Nažalost kažem Vlada je odustala od toga, sada se nešto brljavi po pitanju objedinjavanja čini mi se računovodstava na razini nacionalnih parkova i parkova prirode, to ne ide baš najbolje koliko sam dobila informaciju i žao mi je da je do toga došlo, mislim da smo izgubili nepotrebno puno vremena i da je sustav već sada mogao biti izrađen na puno kvalitetniji način. ne treba izmišljati toplu vodu, mi smo kao model uzeli model nacionalne parkovne agencije u Sjedinjenim Američkim državama koji je najbolji i najučinkovitiji model upravljanja zaštićenim područjima. Naravno, sadašnji model je istrošen, nefunkcionalan, on je skup a vi ne možete imati kvalitetnu politiku upravljanja prirodom ukoliko nemate jaki i stabilni financijski instrument koji će vam omogućiti da financirate upravo upravo politiku zaštite prirode. Mi smo htjeli kroz Nacionalnu parkovnu agenciju stvoriti upravo taj kvalitetan financijski instrument koji bi na godišnjoj razini iznosio gotovo 500 milijuna kuna što nije mali ni novac i kroz taj novac bi se sigurno moglo isfinancirati jako puno prioritetnih projekata iz područja zaštite prirode a temeljem Nacionalna strategije i Akcijskog plana zaštite krajobrazne i biološke raznolikosti koja se nažalost gotovo uopće niti ne provodi. Dakle šta bi donijela Nacionalna parkovna agencija, ona je naravno trebala poslati taj ključni financijski instrument. Osim toga provela bi se i racionalizacija poslovanja na svim razinama kroz objedinjavanje općih i zajedničkih poslova na jednom mjestu, ustrojio bi se jedinstveni sustav nabave, unificirali bi se svi protokoli i postupanja, izgradio jedinstveni informatički sustav, propisalo jedinstveno unutarnje ustrojstvo svih ispostava nacionalnih parkova i parkova prirode, propisala bi se nova klasifikacija radnih mjesta kako bi se omogućila veća fleksibilnost radnih mjesta i pružila mogućnost za napredovanje u službi, ustrojilo bi se jedinstvenu službu čuvara prirode te kreirala i vodila jedinstvena politika upravljanja tim područjima što nažalost sada nije slučaj. Nacionalna parkovna agencija trebala je spriječiti neracionalno trošenje sredstava od pojedinih javnih ustanova koje upravljaju turistički najeksponiranijim parkovima i koji temeljem tog ostvaruju veliku dobit koji se jako često potpuno ne namjenski troše. Nažalost kažem do toga nije došlo. Kada već govorimo o Zakonu o zaštiti okoliša, vidimo da tu naravno imamo usklađivanje sa određenim direktivama i vezano uz to i određenim korekcijama kada govorimo o inspekcijama. A ako se već ide u pravcu toga da se Vlada Republike Hrvatske odlučila na to da se smanji birokratski aparat i da se spoje određene institucije ja smatram da također trebamo slijediti primjer i model Sjedinjenih Američkih Država uz njihovu inspekcijsku službu. A i to je bio nekakav malo dugoročniji plan mene kao ministrice u tom području a koji je trebao dovesti do spajanja inspekcije zaštite okoliša sa Agencijom za zaštitu okoliša s obzirom na samu činjenicu da je Agencija za zaštitu okoliša temeljna baza, odnosno informacijski sustav svih podataka vezanih uz okoliš i da tamo prvo stižu podaci svi vezani uz određene situacije vezanih uz okoliš. I da bi bilo normalno i logično da inspekcija zaštite okoliša može što promptnije reagirati na bilo koju informaciju koja se vezuje naravno uz ove stvari. uz ove stvari. S obzirom da je informacijski sustav zaštite okoliša izuzetno važan kada govorimo o europskoj dimenziji politike zaštite okoliša mislim da bi to bio kvalitetan iskorak u pravom pravcu. Naravno da podržavam ovo što se vezuje uz podizanje kvalitete strateške procjene utjecaja na okoliš i veću mogućnost utjecaja, odnosno sudjelovanja u postupcima vezanima uz zaštitu okoliša zainteresiranoj javnosti. Mislim da je to kvalitetan iskorak unaprijed ali imam određenu malu dvojbu, to se vezuje uz članak 22. kojim se propisuje da ministarstvo svakih 5 godina po službenoj dužnosti posebnim rješenjem mijenja ili dopunjava rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša. Tu bih htjela spomenuti da kada govorimo o najboljim raspoloživim tehnikama, odnosno best available batovima, best available technics, da se danas tehnologija zaštite okoliša dosta brzo mijenja i da je po mojem mišljenju možda važenje rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, odnosno okolišnoj dozvoli u iznosu 5 godina malo možda predugi rok za tako nešto. To ukratko su moje nekakve opservacije na ovaj prijedlog zakona. Kao što sam spomenula na Odboru za zaštitu okoliša možda se trebalo razmisliti o tome da se donosi novi zakon s obzirom da je broj članaka koji se mijenja ovim zakonom prilično velik. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Zahvaljujem. Završno zamjenik ministra, izvolite zamjeniče. Hvala lijepa tematike je bilo vezano upravo uz Morsku strategiju pa ću prvo odgovoriti na to pitanje. Naime, Morska strategija nalazi se u završnoj fazi izrade, podijeljena je u 4 faze. Prve 3 faze su završene, zadnja faza je monitoring. Raspisali smo natječaj. Natječaji su upravo provedeni za nabavku opreme i naš rok zacrtan je 10. mjesec. Mi ćemo se toga držati, to smo i prema Europskoj komisiji dali pismeno svoje strane i obvezu da ćemo do 10. mjeseca završit izradu Morske strategije. Upravo Morska strategija se odnosila na više vaših pitanja, naime i ovo što ste rekli za pitanje otpada što smo poduzeli, što činimo, mislim da upravo izrada takve jedne morske strategije za upravljanje priobalnim dijelom i morskim okolišom upravo je nešto što će donijeti velike promjene kasnije u daljnjem radu. Ovo što smo rekli vezano uz agenciju, u člancima 3., 4. i 5. se navodi skraćeni naziv agencije. Donesena je u međuvremenu uredba Vlade o osnivanju agencije, slažemo se da treba promijeniti Zakon o zaštiti prirode. Već u iduća dva tjedna bi se trebao naći i Zakon o zaštiti prirode na javnoj raspravi tako da ćemo to uskladiti. Što se tiče amandmana mislim da smo to već raspravili na ne vidimo problem, to smo se usuglasili tako da tijekom donošenja amandmana vjerujem da ćemo to prihvatiti. pitanje zašto se rješenja nakon 5 godina ne ukidaju automatski, jednostavno smatramo da je ipak važno dati operaterima mogućnost da se usklade sa najboljim raspoloživim tehnikama. Znači ne znači da će se automatski produžit, neće, nego će se jednostavno dati mogućnost da se uskladi sa najboljim raspoloživim tehnikama. Ne znam jesam još šta zaboravimo.

Za danas smo završili. Sutra nastavljamo s objedinjenom raspravom Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske u vezi s ulogom Vlade Republike Hrvatske u provedbi zakona i strateških dokumenata u svezi istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranskom moru i Interpelaciju rada Vlade Republike Hrvatske zbog provjere projekta istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu. Želim vam ugodan nastavak dana do sutra. Hvala